poslanik.Podsećam vas da je članom 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine predviđeno da kvorum za rad Narodne skupštine u Danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za Hvala vam.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima, u

načelu.Podsećam vas da su sastavni deo Predloga zakona postali amandmani Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu na članove 2, 4, 5. i 10. Predloga zakona. Takođe vas podsećam da je Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo odbacio amandmane narodnog poslanika Aleksandra Senića, kojim se posle člana 1. dodaje novi član 1a i kojim se posle člana 5. dodaje novi član 5a, kao i amandman sa ispravkom koji su zajedno podneli narodni poslanici Ivan Karić, Borislav Stefanović, Ljiljana Lučić, Radoslav Milovanović, Dejan Nikolić i Gordana Čomić, a kojim su predložili da se posle člana 5. dodaju novi članovi 5a – 5đ.Prema članu 163. stav 4. Poslovnika Narodne skupštine, odbačeni amandmani ne mogu biti predmet rasprave i o njima se ne

od ukupno 194 narodna poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 1. amandman sa ispravkom zajedno su podneli narodni poslanici Ivan Karić, Borislav Stefanović, Ljiljana Lučić, Radoslav Milovanović, Dejan Nikolić i Gordana Čomić.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim

član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Bojan Đurić i Kenan Hajdarević.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim

član 7. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Vesna Kovač, Vladimir Ilić i Ivan Jovanović.Stavljam na glasanje ovaj

član 4. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Vesna Kovač, Vladimir Ilić i Ivan Jovanović.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim

članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije i članu 160. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, zakoni i drugi opšti akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi, utvrđeni prilikom njihovog donošenja.Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Zaključujem

ukazivanja narodnih poslanika na povrede Poslovnika Narodne skupštine, podsećam vas na odredbe člana 103. stav 6. i stav 10. Poslovnika, prema kojima ako i posle objašnjenja predsednika Narodne skupštine, odnosno predsedavajućeg, narodni poslanik smatra da je povreda učinjena, može zahtevati, bez prava na obrazlaganje, da se Narodna skupština, bez pretresa, o tome izjasni u danu za glasanje.Prelazimo

prisutnih 197 narodnih poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje jedine tačke dnevnog reda sednice i odlučivanje o njoj, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem sednicu Desetog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2013.